Virðulegur forseti. Í 58. gr. þingskapalaga segir að í allt að hálftíma á fyrir fram ákveðnum þingfundum að jafnaði tvisvar í hverri starfsviku, geti forseti heimilað þingmönnum að bera fram munnlegar fyrirspurnir til ráðherra án nokkurs fyrirvara.

en nú ber svo við að það eru heimssögulegir viðburðir í gangi sem varða alla íbúa jarðarinnar, en líka á margvíslegan hátt almenning á Íslandi. Á morgun háttar svo til að einungis tveir af 12 ráðherrum í ríkisstjórn Íslands treysta sér til að mæta hér við óundirbúinn fyrirspurnatíma. Það sætir furðu á slíkum tímum að ekki skuli fleiri treysta sér til að koma hingað og svara þingmönnum og spurningum þeirra.

Og raunar mætti alveg íhuga að fjölga þeim fyrirspurnum sem mega koma fyrir ráðherra vegna þess að það er vissulega að mörgu að spyrja og að mörgu að huga. Þessi dagskrárliður er með mikilvægustu dagskrárliðum hér í þessum þingsal þar sem stjórnarandstaðan sérstaklega,

Þetta er kannski endurtekið efni. Ég fletti því upp og 20. janúar áttum við sambærilegt samtal við forseta vegna þess að aðeins tveir ráðherrar höfðu boðað sig í óundirbúnar fyrirspurnir daginn eftir. Þá bar svo við að forseti hafði orðið þess áskynja áður og farið þess á leit við Stjórnarráðið að manna dagskrárliðinn betur en hafði fengið nei frá forsætisráðherra. Ég ætla bara að segja það sama og ég sagði 20. janúar, að við í stjórnarandstöðunni, örugglega öll sem eitt, stöndum með forseta í að fá ráðherra til að mæta hér í þingsal til að svara spurningum þingmanna eins og þeim ber að gera og ef forsætisráðherra bregst jafn illa við beiðni forseta í þetta skiptið og hún gerði 20. janúar þá stöndum við með forseta og Alþingi.

og vanlíðan barnsins heldur áfram. Nú er svo komið að þessi fjölskylda sér engin önnur úrræði en að fara til Hollands með barnið sitt vegna þess að þar er hægt að finna úrræði. Þau þurfa að fara til Hollands með barnið sitt til þess að fá fyrir það viðunandi hjálp, til þess að bjarga litlum 13 ára dreng frá sjálfsskaða. Svona er Ísland í dag.

Forseti. Hugur minn er allur hjá Úkraínu eins og er en því miður þá þurfum við að sinna öðrum störfum líka, hvort sem við viljum sinna heimsmálunum eða eða öðru. Nú er í gangi sala á Íslandsbanka, áframhaldandi sala á Íslandsbanka. Á fundi fjárlaganefndar í morgun voru Gylfi Magnússon, Jón Þór Sturluson og Jón Daníelsson sem minntust á ýmis atriði sem væri vert að skoða

eðlilegt fyrirkomulag í svona frumútboði. Það er dálítið mikilvægt að hafa þetta í huga og skilja þetta. Það er eðlilegt að það sé á pínulitlu undirverði verið er að selja. Markmið þess sem er að selja, t.d. eins og Íslandsbanka, er að andvirði eignarinnar aukist í kjölfarið. Það er yfirlýst markmið. Það er viljandi reynt að hafa það þannig. Maður spyr

60% hækkun. Þá erum við, ríkissjóður, sameign okkar allra hérna, bókstaflega að gefa þessa eign til annarra. Það var því vonarneisti í augum okkar þegar

berjast við háan orku- og framleiðslukostnað búa Íslendingar við stöðugt orkuverð. Auðvelt er að taka þessari einstöku stöðu Íslands sem sjálfsögðum hlut og veita því litla athygli hve rík við erum af náttúrulegum auðlindum en þegar á hólminn er komið er það fyrst og fremst náttúruauður Íslands

með allar okkar þarfir. Fyrirséð er að stríðið í Úkraínu mun hafa gríðarleg áhrif á orkukostnað um allan heim. Hröð orkuskipti hafi aldrei verið mikilvægari en nú. Í ljósi núverandi aðstæðna á heimsmarkaði er það því algjört forgangsatriði að setja orkuskipti í forgang og sjálfbærni Íslands í fyrirrúm.

Sjálfbærni í orku-, matvæla- og fæðuöryggi og yfirráð yfir auðlindum okkar leiðir ávallt af sér sjálfstæði. Við höfum séð mjög falleg samstöðumótmæli með borgurunum í Úkraínu fyrir utan sendiráð Rússlands. Við höfum fylgst með ákveðinni aðdáun, a.m.k. sú sem hér stendur, hvernig mótmælendur í Rússlandi mótmæla stríðinu í Úkraínu þrátt fyrir að eiga vissa yfir höfði sér handtöku fyrir að lýsa skoðunum sínum, fyrir að mótmæla.

færa mótmælin annað, þau væru fyrir, rússneska sendiherranum þætti þetta óþægilegt og hann vildi helst að þau myndu bara fara. Og þegar mótmælendur hefðu ekki brugðist vel við, þ.e. hefðu bara ekki farið, þá hefði lögreglan handtekið alla þessa mótmælendur fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu um að gjöra svo vel að fara og hætta að trufla rússneska sendiherrann. Þetta er hægt á Íslandi í dag. Þetta hefur einn maður raunar upplifað fyrir framan annað sendiráð í tvígang.

Og þegar hann færði sig ekki var handtekinn og var að lokum dæmdur fyrir að hafa ekki hlýtt fyrirmælum lögreglu um að færa sig.

Virðulegi forseti. Í minni allra fyrstu ræðu í þessum ræðustól vakti ég athygli á löngum og ófyrirsjáanlegum biðtíma trans fólks eftir kynleiðréttingaraðgerðum. Þeirri umræðu fylgdi ég eftir með skriflegri fyrirspurn til skriflegs svars til hæstv. heilbrigðisráðherra. Í síðustu viku kom svarið við þeirri fyrirspurn og ég þakka hæstv. ráðherra fyrir. Þau varpa enn frekara ljósi á vandann en samkvæmt svörum ráðherra er meðalbiðtími þeirra sem voru á biðlista eftir stærri kynleiðréttingaraðgerðum 16 mánuðir. Síðasta spurning fyrirspurnarinnar var á þessa vegu, með leyfi forseta: Stendur til að breyta forgangsröðun kynleiðréttingaraðgerða þar sem ljóst er að þær eru lífsnauðsynlegar þeim sem þær þurfa? Spurningin vísar beint í orðræðu hagsmunasamtaka trans fólks um allan heim sem hafa endurtekið tjáð sig opinberlega um þá djúpstæðu vanlíðan sem ófyrirsjáanlegur biðtími veldur og hættuna á sjálfsskaða og jafnvel sjálfsvígum á þessu viðkvæma tímabili þegar beðið er eftir aðgerð. Í svari ráðherra við þessari spurningu segir, með leyfi forseta: Allar aðgerðir eru taldar nauðsynlegar. Biðlistar Landspítala, þar með talið fyrir aðgerðir sem tengjast kynleiðréttingu, eru háðir sífelldri endurskoðun. Áætlanir eru gerðar um aðgerðir en þar sem Landspítalinn er bráðasjúkrahús getur það skipulag fari úr skorðum vegna bráðra aðgerða sem eðli máls samkvæmt hafa forgang. Ég viðurkenni að svarið er ekki það sem ég hafði vonast eftir og ég vil nýta þennan vettvang til að undirstrika alvarleika málsins. Við verðum að svara ákalli trans fólks sem skilgreinir kynleiðréttingaraðgerðir sem lífsnauðsynlegar. Orðtakið „ekkert um okkur án okkar“ er oft notað í samhengi hagsmunabaráttu hvers konar. Ákvarðanir sem varða jaðarsettan hóp, eins og raunin er hér, eiga að taka tillit til þeirrar lifuðu reynslu sem sá hópur býr yfir. Mér finnst þetta svar og þessi afstaða ekki hafa það að leiðarljósi. Ég vona enn að því verði breytt og að forgangsröðun kynleiðréttingaraðgerða verði endurskoðuð.

Virðulegi forseti. Í fyrsta lagi verð ég að tala um hina hörmulegu, tilefnislausu innrás Rússa í Úkraínu. Hugur minn og hjarta er hjá fólkinu í Úkraínu. Það er þungt ský yfir okkur öllum. Ræða mín í þessu efni snýr að öðru. Tíundi hver 19 ára Íslendingur er hvorki með atvinnu né í námi. Hlutfall erlendra ungmenna hér utan náms og atvinnu er svo enn þá hærra eða um 13,5%.

Hvað snýr að námi reynast tölurnar einnig frekar sláandi: 31% drengja og 22% stúlkna falla úr framhaldsskóla og meðal innflytjenda er hlutfallið 62%. Herra forseti. Hvað veldur?

Virðulegur forseti. Framtíðin er undir. Það er ekki nóg að segja bara að unga fólkið sé framtíðin heldur þurfa aðgerðir að fylgja. Nú þarf að stokka upp í menntamálum.

forseti. Ég hef ekki nokkra trú á því að rússneskur almenningur sé sammála stríðsrekstri stjórnvalda í Úkraínu. Hér á landi búa íbúar sem koma frá Rússlandi og Úkraínu, suma þekki ég persónulega og staðan er þannig að ástandið er mjög íþyngjandi. Það er eðlilegt að þetta fólk finni fyrir kvíða. Fordæming mín á innrás stjórnvalda í Rússlandi beinist fyrst og fremst að stjórnvöldum þar í landi, enda skil ég ekki með nokkru móti hvernig hagsmunir almennings í Rússlandi geta farið saman með þeim hörmungum sem nú dynja á úkraínskum saklausum borgurum. Við Íslendingar höfum átt samstarf við Rússland á ýmsum sviðum í gegnum tíðina. Sú breytta mynd sem nú blasir við er líkleg til að hafa neikvæð áhrif á slíkt samstarf, jafnvel um áraraðir. Ekkert kallaði á innrás í Úkraínu nema þrá þeirrar þjóðar eftir lýðræði, frelsi og mannréttindum. Fjöldi þeirra íbúa í Úkraínu sem velja nú að flýja land eykst með hverjum deginum sem líður. Viðkvæm staða þeirra blasir við. Virðulegi forseti. Heimabærinn minn, Reykjanesbær, hefur unnið lengi með stjórnvöldum að málefnum fólks á flótta og ég vil eindregið hvetja önnur sveitarfélög á landinu til að lýsa yfir vilja sínum til að taka við fólki í neyð. Sveitarfélögin í landinu eru sterk og halda þétt utan um íbúa sína og veita öfluga þjónustu í nærumhverfinu.

veitum skjól, því nú er kominn tími til þess að öll sveitarfélög á landinu stígi upp og komi til verndar. Virðulegur forseti. Allsherjarhernaðarárás Pútíns og hans fylgjenda í Úkraínu er ógn við frið og stöðugleika í Evrópu allri. Að ráðast inn í frjálst og fullvalda ríki er ógn við heimsmynd okkar og skýrt brot á alþjóðalögum. Hugur okkar er hjá úkraínsku þjóðinni sem má þola hryllilegar og grimmilegar sprengjuárásir frá hersveitum Rússa. Þessar tilhæfulausu árásir Pútíns, sem hafa í för með sér mannfall og tjón meðal almennra borgara og reka gríðarlegan fjölda fólks á flótta, sýna að stjórnvöld í Rússlandi bera enga virðingu fyrir mannslífum og rétti fólks til frelsis og lýðræðis. Rússneski herinn er við það að yfirtaka Kiev, höfuðborg Úkraínu. Trúfesta og seigla úkraínsku þjóðarinnar er aðdáunarverð, en því miður eru allar líkur á því að innan fárra daga eða klukkustunda verði borgin blóðbað eitt. Eina raunhæfa leiðin til að verja Úkraínu er að Pútín einangrist og að stuðningsmenn hans snúi við honum baki. Að hermenn rússneska hersins átti sig á því að þeir eru að berjast við bræður sína og systur, saklaust fólk sem hefur ekkert til þess unnið að þurfa að standa vörð um sjálfstæði þjóðarinnar sinnar, og þess vegna leggi hermennirnir niður Rödd allra sem aðhyllast mannréttindi, frið og að alþjóðalög séu virt og samstaða okkar er eina leiðin til að ná því fram. Ég styð Úkraínu.

Virðulegi forseti. Rétt eins og hjá öðrum er hugur minn hjá Úkraínu, bæði þeim milljónum sem búa við erfiðar aðstæður innan Úkraínu, mörg hver að fela sig í kjöllurum, verjast sprengjuregni og jafnvel að eignast börn í neðanjarðarlestargöngum, og einnig þeirri bráðum milljón manns sem þegar hafa flúið landið, þeim milljónum sem eru að reyna að flýja landið. Það að flýja er eitthvað sem fá okkar vita hvernig er. Það að geta ekkert tekið með sér nema kannski barnið þitt og lyf. Við sem höfum starfað með fólki á flótta erum að upplifa fordæmalausa neyð. 220 milljarðar er það sem Sameinuðu þjóðirnar hafa óskað eftir til stuðnings bara til að byrja neyðarstarfið, 220 milljarðar íslenskra króna. Það er mikilvægt að við Íslendingar sem virkir þátttakendur í alþjóðasamfélaginu bregðumst fljótt og markvisst við.

stjórnvöld, almenningur, fyrirtæki og félagasamtök, sýnum mannúð í verki, sýnum hana ekki bara í orði heldur líka á borði og sýnum að við styðjum fólkið í Úkraínu, eða eins og þau segja sjálf, með leyfi forseta: Slava Ukraini. Hæstv. forseti. Stríð er hryllingur sem kippir grundvellinum undan tilveru fólks. Það deyðir, það eyðir og það limlestir, það hrekur óbreytta borgara á flótta, rústar barnæskunni og öllum draumum um frið og velsæld. Það á við um stríð, hvort sem það er í Afganistan, Jemen, Sýrlandi eða Úkraínu. En nú er stríðið komið heim. Það er á þröskuldi okkar af því að við búum í Evrópu og við skynjum og upplifum það svo miklu sterkar en við gerum með stríðin sem eru í öðrum heimsálfum. Fyrir því er mjög mannleg og skiljanleg ástæða en við skulum samt reyna að skilja að stríð er hryllilegt hvar sem það fer fram. Innrás Rússlands í Úkraínu markar þáttaskil í sögu Evrópu frá seinni heimsstyrjöld. Það liggur fyrir. Sem betur fer hefur nú náðst samstaða um fordæmalausar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi, gegn einstaklingum í æðstu stöðum og ólígörkum, því að þeim þarf vissulega ná. Við verðum að spyrja okkur hvort þær dugi af því að Pútín er ekki vinalaus. Heimsveldið Kína er á gula takkanum, eins og þar stendur, þegar kemur að Pútín og þaðan mun hann fá sínar bjargir þegar á reynir. Efnahagslegar þvinganir verða að bíta og við sem hér búum í frjálsum ríkjum Vestur-Evrópu þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að við þurfum að greiða fórnarkostnað af efnahagsaðgerðunum af því að þær munu hafa bein áhrif á kjör okkar; viðskiptakjör, verðbólgu og efnahagsumhverfi. Það er eins gott að við byrjum strax að huga að því og stöndum í lappirnar og verðum ekki stödd þar eftir hálft ár eða svo vonandi verður stríðinu löngu lokið þá — að við verðum farin að barma okkur yfir því að þurfa að grípa til þessara aðgerða. Nú þarf að standa í lappirnar.

En ofbeldi birtist í ýmsum myndum. Afleiðingar þess eru oftast líkamlegt og andlegt tjón þeirra sem síst skyldi. Fjárhagslegt ofbeldi veldur andlegu og líkamlegu tjóni og þeir sem verða fyrir því geta orðið fyrir óbætanlegu tjóni.

Hvaða afleiðingar hefur það ofbeldi að fólk eigi ekki fyrir mat dögum saman í hverri viku eða í hverjum mánuði eða svo árum skiptir?

Ekki á kostnaðurinn að stöðva stjórnvöld í að koma þessu í lag því að þetta eru svo fáir. Eða er það þess vegna sem þau vilja ekkert gera? Eða er ástæðan einhver önnur?

Þetta voru þær Tanya og Valeria sem lýstu ástandinu í Úkraínu og stöðu frændfólks síns og vina þar í landi. Auðvitað er það alltaf sérstaklega tilfinningaríkt þegar maður heyrir sögurnar beint frá fólki sem upplifir hlutina sjálft eða í gegnum nákomna. Þær upplýstu okkur um að Úkraínumenn hér á landi og fólk af úkraínskum ættum haldi vel saman og muni núna opna hópinn fyrir Íslendingum sem hafa áhuga á að taka þátt og aðstoða Úkraínu. Það er einnig

munar ótrúlega mikið um að komast í bein samskipti við fólk sem er að ganga í gegnum slíka erfiðleika, bæði fyrir okkur að kynnast því nánar hvað þarna er um að vera, en einnig fyrir fólk til að skynja, maður á mann, persónulegan stuðning. Það eru ýmsar leiðir sem Íslendingar geta farið, bæði í gegnum hjálparsamtök og beint í gegnum þessa hópa

hyggjast nú opna hópinn fyrir Íslendingum sem hafa áhuga á að kynna sér málið nánar og veita aðstoð. Herra forseti. Í umræðum í þinginu hef ég skynjað mikilvæga og breiða samstöðu á meðal kjörinna fulltrúa um ótvíræðan stuðning við stjórnvöld í Úkraínu og algjöra höfnun á þeirri óöld sem rússnesk stjórnvöld hafa boðið okkur upp á. Á undanförnum dögum hefur svið alþjóðastjórnmála tekið fordæmalausum breytingum á ógnarhraða. Stríðið í Úkraínu er ekki borgarastyrjöld. Það er utanaðkomandi árás annarrar þjóðar, þjóðar sem svífst einskis, þjóðar sem á landamæri á norðurslóðum sem og að loft- og landhelgi Íslands og hefur gengið svo langt að reyna að gera tilkall til norðurpólsins. Skýr afstaða Íslands í samfélagi frjálsra lýðræðisþjóða hefur aldrei verið mikilvægari en við hljótum að draga þann lærdóm að vera Íslands í NATO er og verður lykilþáttur íslenskrar varnarstefnu

Virðulegur forseti. Máltækið „megir þú lifa á áhugaverðum tímum“ hefur því miður raungerst fyrir manneskju sem hefur aðeins lifað friðartíma. Það er þó ekki nóg fyrir ríkisstjórn og þing að sammælast um mikilvægi friðar heldur líka þær leiðir sem við viljum

en því skal haldið til haga að sitjandi ríkisstjórn er að mér vitandi ekki á sama máli. Herra forseti. Valdasjúkir og veruleikafirrtir stjórnmálaleiðtogar eru hættulegir saklausu fólki, þeir eru hættulegir heiminum. Okkur ber skylda til að bregðast við af fullum þunga til að verja borgara Úkraínu og til að verja vestræn gildi um lýðræði, mannréttindi og frelsi. Þvingunaraðgerðum er ætlað að snúa við hagsmunamati þeirra sem telja stríðsátök einu leiðina til að ná markmiðum sínum og til þess þurfa þær einfaldlega að skila umtalsverðu tjóni á viðskiptahagsmunum. Þvingunaraðgerðir af þessari stærðargráðu hafa ekki verið virkjaðar til þessa vegna skorts á vilja og vegna hræðslu við afleiðingar heima fyrir. Það er ekki hjá því komist, eigi efnahagsþvinganir líkt og nú er talað um að gera gagn, þær að stöðva Pútín Rússlandsforseta, að þá muni það hafa afleiðingar fyrir almenna borgara. Og ekki bara í Rússlandi. Í alþjóðavæddum heimi eru hagsmunir þjóða samofnir. Frjáls samskipti á milli þjóða hafa verið grunnur velmegunar og hagsældarþróunar síðustu áratugi. Ef við leyfum Pútín að rústa þeirri þróun mun það verða okkur verulega dýrkeypt til lengri tíma litið. Spurningin er: Hvað er ásættanlegur kostnaður til að viðhalda þessu alþjóðakerfi frjálsra samskipta sem hefur verið byggt upp eftir síðari heimsstyrjöld? Hvað má það kosta fyrirtæki og heimili í hinum vestræna heimi og hvað vegur sá skammtímakostnaður á móti þeirri áhættu að leyfa Pútín að grafa undan vestrænum gildum um mannréttindi, frelsi og lýðræði? Þetta er lykilatriði fyrir þjóðir heimsins en þetta er ekki síst lykilatriði fyrir Ísland sem á allt sitt undir því að alþjóðalög séu virt og landamæri þjóða séu örugg. Herra forseti. Stríð valdhafa í Rússlandi gegn Úkraínu er stríð gegn Evrópu. Valdhafinn og einræðisherrann Pútín lýgur að eigin þjóð og alþjóðasamfélaginu. Honum má aldrei takast að sundra samstöðu Vesturlanda. Alþjóðlegar efnahagsrefsingar gegn Rússum verða að vera mjög harkalegar. Það duga engin vettlingatök. Herveldi sem ræðst inn í sjálfstætt og fullvalda ríki Evrópu og ógnar þar með friði í allri álfunni, er herveldi sem enginn getur treyst. Næst gæti það verið Pólland eða Finnland. Stríðið í Úkraínu sýnir fram á mikilvægi NATO og sannar tilgang þess sem varnarbandalags. Nú sem aldrei fyrr þarf Ísland að standa við skuldbindingar sínar gagnvart NATO og tryggja að hér sé ávallt til staðar sú aðstaða fyrir varnarviðbúnað sem gæti skipt okkur sköpum á örlagastundu. Gleymum því ekki að Rússar voru fyrir skömmu með heræfingar undan ströndum Írlands í óþökk Íra. Engin leið er að sjá hvernig atburðarásin verður næstu daga í Úkraínu. Miklar líkur eru þó á því að örlagastund muni brátt renna upp. Upphafið að endalokum Úkraínu sem frjáls og fullvalda ríkis gæti verið á næsta leiti. Það má hinn frjálsi vestræni heimur aldrei sætta sig við. Atburðarásin í Úkraínu verður ekki stöðvuð með orðum. Orðum verða að fylgja efndir, að veita Úkraínu hraðferð inn í Evrópusambandið. Umsóknina á ekki að setja niður í skúffu. Á örlagastundu þegar framtíð Evrópu er í húfi má aldrei hika. Almenningur í Rússlandi vill ekki stríð. Ég vona svo sannarlega að rússneskur almenningur rísi upp gegn stjórnvöldum í Kreml og dagar Pútín-stjórnarinnar heyri brátt sögunni til.

Virðulegur forseti. Á heimasíðu Útlendingastofnunar stóð allt fram til loka septembermánaðar síðastliðins, með leyfi forseta: „Alþingi hefur heimild til að veita íslenskan ríkisborgararétt með lögum. Uppfylli umsækjandi ekki skilyrði sem sett eru fyrir veitingu íslensks ríkisborgararéttar í lögum nr. 100/1952 getur hann óskað eftir að umsókn hans verði lögð fyrir Alþingi. Umsóknir eru lagðar fyrir Alþingi tvisvar á ári, á vormánuðum og í desembermánuði. Umsóknarfrestur fyrir vorþing er til og með 1. mars og fyrir haustþing til og með 1. október ár hvert.“ Í dag er 2. mars. Það er búið að taka þessa tilkynningu af heimasíðu Útlendingastofnunar án nokkurs samráðs við þingið, eins og frægt er orðið.

dómsmála, hafi tekið það upp hjá sjálfri sér að breyta verklagi sem Alþingi hefur umsjón með sýnir

og að við fáum ekki meira til baka en að forseti fylgist áfram með þróun mála, eins og þetta sé eitthvert náttúrufyrirbrigði sem við fylgjumst með úr fjarska, sýnir bara hversu veikt þingið er gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þessu þarf að breyta, hæstv. forseti. Ég kalla eftir því að forseti standi með þinginu.

Mér skilst að það sé ekkert vitað hvernig verður með umsóknir um ríkisborgararétt sem bárust eftir 1. október. Þetta er ekki bara bagalegt, þetta er hneisa þetta er alvarlegt fyrir þingið. Við viljum að við séum tekin alvarlega og við þurfum stuðning forseta þingsins til þess að svo verði. Ég veit ekki betur en að allir flokkar á þingi hafi tekið undir þessa ósk nema einn stjórnarflokkur, þannig að ég vil hvetja hæstv. forseta til dáða. Það er margt undir hér, ekki bara virðing þingsins heldur einstaklinga sem þurfa eðlilega svör, að

að geta sinnt skyldu sinni þegar að því kemur. Ég vil brýna þetta við hæstv. forseta og hvetja hann til dáða. Við þurfum á þínum stuðningi að halda.

að vinna samkvæmt verklagi sem Alþingi hefur ákveðið um afgreiðslu þessara umsókna. Staðan í dag er sú að fólk sem ætlar að sækja um til þingsins veit ekki hvort það á að gera það, það veit ekki hvenær það á að gera það,

þangað til að þeirri endurskoðun er lokið gildir það fyrirkomulag sem þingið hefur ákveðið og er búið að ákveða. Virðulegi forseti. Ég vildi koma hingað upp vegna þess að ég held að við sjáum það öll að það getur ekki gengið þannig að þingmenn séu í þeirri stöðu dag eftir dag að koma hingað upp í fundarstjórn og óska eftir því að regluverkið og leikreglur á Alþingi séu virtar, að þingið sé í þeirri stöðu að það getur ekki sinnt sínum störfum, að þingmenn séu hér í þeirri stöðu að óska eftir liðsinni forseta þingsins um það að fá að gera hvað? Vinna vinnuna sína, að fá gögn í hendur til að geta unnið vinnuna sína samkvæmt þeim reglum sem hér gilda.

Hvernig getur það verið góð nýting á tíma þingsins, góð nýting á tíma Útlendingastofnunar eða ráðherrans sjálfs að við séum í þessu stappi á hverjum einasta degi?

framkvæmdarvaldinu